duhove nastavljamo sa - Prijedlog godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike HRvatske 2013.godine Predlagatelj godišnjeg plana je Vlada RH. Prijedlog akta primili ste u pretince. Kod donošenja ovog dokumenta primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. Izvješće ste primili na sjednici. S nama je predstavnica predlagatelja pomoćnica ministra Ankica Nježić. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ukoliko ne otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a Melita Mulić. Izvolite. Hrvatski sabor prošli tjedan usvojio je i Strategiju razvitka statistike za desetogodišnje razdoblje, usvojili smo četverogodišnji plan programa aktivnosti, a pred nama je i godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti RH 2013.godine. Program koji se temelji na usvojenom planu potrebama korisnika ali i zahtjevima EU zbog potrebe integriranja u europski statistički sustav klub SDP-a će podržati. Kolika je važnost dostupnosti kvalitetnih objektivnih i pravodobnih dostavljenih statističkih podataka zorno je pokazala jutrošnja rasprava o državnim potporama. Da bismo formulirali javne politike sve, a posebno one koji građani osjete na svom svakodnevnom životu odnosno ekonomsku ili industrijsku ili mjerili njihove učinke preduvjet da imamo kvalitetne statističke podatke koje možemo obrađivati, analizirati i interpretirati. Da bismo kreirali učinkovitu i socijalnu te demografsku ili migracijsku politiku nužno je imati kompletne podatke iz popisa stanovništva provedenog 2011.godine. iako je dio podataka već objavljen plan predviđa objavu konačnih podataka popisa prema pojedinim obilježjima. Plan predviđa i godišnju obradu podataka unutarnje i vanjske migracije stanovništva. Kolika je važnost migracijskih podataka govore neki strahovi ili predviđanja o odlasku hrvatskih radnika ili odljevu mozgova o kojima se govori u posljednje vrijeme. Ako se držimo golih podataka DZS-a za 2011.godine iz Hrvatske se iselilo skoro od čega je golema većina u države članice EU i Njemačku, Italiju, Austriju, Francusku, Sloveniju od koje su neke najavile i prijelazna razdoblja odnosno ograničenje vezana za mobilnost hrvatske radne snage. Ako gledamo unazad zadnjih 5 godina primijetit ćemo da je od početka krize broj emigranata opadao ali je nakon 2008.počeo rasti. Od početka krize dakle do kraja 2011.godine iz Hrvatske se iselilo više od pet tisuća ljudi. S druge strane, tijekom prošle godine u Hrvatskoj je zaprimljeno oko 3000 zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva. Osim ovih podataka nama treba i broj i struktura doseljenih iz inozemstva i ocijenjenih u inozemstvu prema dobi i spolu, podaci o azilu, nezakonitim migracijama i dozvolama boravka. Ovaj plan predviđa sve to, ali i podatke o preseljenju osoba unutar Hrvatske, odnosno statistiku unutarnje migracije stanovništva. Planom se predviđa dostava podataka za proteklu godinu, ali i za prvih šest mjeseci ove godine. Podaci koji su iznimno važni za kreiranje regionalne razvojne politike su broj i teritorijalni razmještaj stanovništva prema demografskim, obrazovnim, ekonomskim, migracijskim i drugim obilježjima te podaci o kućanstvima i obiteljima. Sve ćemo to dobiti konačnim podacima, odnosno obradom provedenog popisa stanovništva. Kad su u pitanju druge društvene statistike, plan predviđa obradu podataka iz ankete o dohotku stanovništva, odnosno pokazatelje o dohotku, socijalnoj uključenosti, životnim uvjetima privatnih kućanstava, provedbu ankete o radnoj snazi te razredu upitnika o obrazovanju i podatke o financiranju obrazovanja. Podaci o umrlima, rođenima, sklopljenim ili razvedenim brakovima bit će dostupni na mjesečnoj bazi. Kad su u pitanju makroekonomske statistike, a uzimajući u obzir i da na ovom dnevnom redu sjednice imamo Prijedlog strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske dobro je da godišnji plan predviđa godišnji izvještaj o investicijama u imovinu pravnih osoba, … vrijednosti dugotrajne imovine Republike Hrvatske, izračun svih pokazatelja i vrijednosti stambenog fonda i vrijednosti zemljišta ispod stambenih zgrada za potrebe izračuna stambene rente. U kontekstu ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju i onoga što nas čeka da bude spremno u primjeni već od 1.srpnja ove godine, plan sadržava objavu i obradu svih relevantnih pokazatelja za robnu razmjenu kako s državama članicama, tako i sa trećim državama, ali i sve one podatke koji su nam potrebni da bismo odredili koliki će nam biti doprinosi iz vlastitih sredstava, odnosno kako ćemo puniti proračun Europske Također, na mjesečnoj bazi bit će nam dostupni svi podaci za uočavanje trendova kao što je kompilacija podataka za izračun statistike javnih financija, statistike javnog duga i deficite te objavu indeksa potrošačkih cijena, odnosno mjerenje inflacije. Zaključno, osim svih važnih statistika iz područja poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, plan predviđa i izradu standarda, a kako bi se pratila energetska učinkovitost i sastavila energetska bilanca Hrvatske što je iznimno važno područje ne samo za ovu godinu već i za sve sljedeće. Zbog svega navedenog klub SDP-a podržat će ovaj prijedlog plana za 2013. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. U ime kluba HDSSB-a Boro Grubišić. Izvolite kolega.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici. Ja ću biti vrlo kratak. Prijedlog godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske. I sinoć smo gledali Dnevnik, ne znam na kojoj televiziji i ponovo se aktualizirao popis stanovništva iz 2011. godine kojega je proveo Državni zavod za statistiku uz pomoć brojnih angažiranih ljudi prilikom toga popisa. Još uvijek nemamo niti 5 ili 10% podataka iz toga popisa. Kako ćemo uopće provoditi prijedlog bilo kakvog plana, pogotovo godišnjeg plana kada nemamo tih podataka. Što mislite koliko bi trebao prema ovom tempu kojega ima naš Državni zavod za statistiku, Kini da podatke koje su prikupili prilikom popisa obradi? Koliko? Tri mjeseca kaže kolega ili 300 godina prema ovom tempu kojega evo ima naš Državni zavod za statistiku, u vrijeme interneta, u vrijeme elektronike, u suvremeno vrijeme u kojem su mogućnosti uvezivanja svih podataka iz svih ministarstava i svega i svega onoga što je prikupljeno dakle vrlo lako moguće i dostupno. Ja znam da je posao Državnog zavoda za statistiku i obrada podataka, pogotovo ako se ide što kažu pješice, kako to mi volimo reći u medicini ponekad kad radimo znanstveni rad, vrlo teški. Ali evo prošlo je dvije godine točno, dakle u svibnju čini mi se ili travnju 2011. godine, dakle u travnju je prošlo dvije godine, evo sad će lipanj 2013., mi još uvijek nemamo 95% podataka. I sad evo ovdje imamo da kažem … kako će to biti složeno i kako ćemo dobiti izvješća o svim segmentima, o demografskim kretanjima, o svemu ostalom. A još uvijek nemamo iz 2011. izvješće. Podaci o iseljavanju, useljavanju itd., podaci o poljoprivrednoj proizvodnji, podaci o šumskoj proizvodnji, kako će oni to uopće raditi ako su još uvijek zatrpani poslom od sređivanja podataka popisa stanovništva iz 2011. godine. Ili pak da produžimo popis stanovništva na svakih 20 godina pa da uspijemo stići onda i ove godišnje planove i pokazatelje svrstati i prikazati građanstvu i Saboru Republike Hrvatske. Ne znam što bih vam rekao, da li prihvatiti ovaj Prijedlog godišnjeg provedbenog, pazite provedbenog plana ili ne prihvatiti. Mislim da je tako svejedno. Hvala lijepo. Hvala i vama. U ime kluba HDZ-a Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, cijenjeni kolegice i kolege. Kolega Grubišiću, nije svejedno, ne bi trebalo biti svejedno hoćemo li prihvatiti Prijedlog provedbenog plana statističkih aktivnosti Statističkog zavoda ili ne. Trebali bismo prihvatiti, a i upozoriti na sve ono što eventualno možemo s ove pozicije pridonijeti da bi se poboljšala situacija. doista je prekrasno sve napisano u pregledu predviđenih aktivnosti, ali evo upravo ću iskoristiti prigodu pa ću kazati nekoliko i opaski da bismo pridonijeli kvalitetnijem radu Statističkog zavoda i ukazao zapravo na važnost Statističkog zavoda. Inače u Hrvatskoj statistika kao da samo postoji sama za sebe. Statistika se objavljuje i skoro da se ne koristi, kao da nikome ne treba služiti, kao da je ona sama sebi svrha. Bez statistike nema analize, bez analize nema mjera odgovarajućih. Toliko važnih podataka statističkih za svaki segment društva i ovdje se navodi od demografskih do gospodarskih je važan, toliko se može međuovisnih varijabli uspoređivati o utjecaju varijabli na varijablu, o rezultatima utjecaja, o mijenjanju politike. Pa statistika je temelj razvoja društva. Zanemariti statistiku znači zanemariti društvo, zanemariti sve nas. I upravo je ovdje i prigoda kazati da je Statistički zavod zanemarivan godinama. Čak se u pojedinim godinama odnosilo prema Statističkom zavodu kao prema neželjenom djetetu, a toliko posla naprave, toliko odrade istina da bi morali biti ažurniji da su podaci potrebniji, jer posebice uvijek naglašavam u uvjetima krize, u uvjetima recesije pa ću malo samo potencirati na makro ekonomske pokazatelje, na gospodarske pokazatelje koji su nužni brži. Ali nije uvijek kriv i najmanje je odgovoran tu Statistički zavod. Oni imaju iznimno sposobne ljude, odgovorne ljude ali treba i uložiti u Statistički zavod, treba uložiti u sve. Investicija u Statistički zavod je investicija u hrvatsku budućnost. Informatizacija daljnja Statističkog zavoda je nužna i ovo nije nikome kritika. Ovo je samo konstatacija. To je nužno. Mi smo jedna od rijetkih zemalja koja objavljuje kvartalne pokazatelje o kretanju bruto domaćeg proizvoda 2 mjeseca nakon završetka perioda. Najkasnije bi to trebalo biti mjesec dana. Znači, do kraja travnja za prvi kvartal da se može dalje razmišljati što činiti i u kojem smjeru idemo. Govorili ste vi kolega Grubišiću o popisu stanovništva. Naravno da ima uvijek i subjektivnih poteškoća i razloga, ali ovdje su najčešće objektivni razlozi. I zato apeliram, a usput ću i kazati da je nelogično i dopuštam uvijek različitosti mišljenja. Ali po mom mišljenju nelogično je da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta nadležno Statističkom zavodu. Ako treba netko biti nadležan toj instituciji onda to treba Ministarstvo financija, ali čak mislim da bi valjalo razmisliti o tomu da Statistički zavod zbog svoje važnosti, zbog svoje uloge treba biti jedna neovisna, u budućnosti jedna neovisna institucija koja će biti javni servis. Mi danas da bismo dobili poslovnu informaciju morate se u uvjetima nelikvidnosti i krize morate se prijavljivati i plaćati članarinu da biste dobili poslovnu informaciju. Upravo je tu vidi i mogućnosti FINA-e, Hrvatske gospodarske komore, Zavoda za zapošljavanje, Zavoda za mirovinsko osiguranje i Statističkog zavoda da budu javni servis o tomu da nam bude što više dostupnih informacija i poduzetnicima i svima onima koji se, te informacije odnose na njihov sektor. Ali ne samo dobivati informacije. Netko mora raditi i analizu, netko mora problematizirati kretanje svih važnih varijabli od onih u gospodarstvu do onih društvenih, usporedivih. Nedavno sam pitao da mi se dostave podaci za BDP u nekim godinama od osamostaljenja Hrvatske, odgovoreno mi je da nemaju te podatke. Nedopustiva situacija, ali ne smatram odgovornim nikoga za to. Jednostavno ne funkcionira sustav. Vi danas nemate na jednom mjestu od devedesete godine do danas najrelevantnije ekonomske pokazatelje, kamoli da je izvršena analiza tih pokazatelja. I zato mislim da trebamo svi dati političku potporu Statističkom zavodu, njihovim naporima da se što više osposobe, informatiziraju, da mogu pratiti sva događanja ali da budu i na dobrobit i da od njih ima cijelo društvo veću korist. Međutim, trebaju imati i osposobljene ljude. Netko im treba dati i zadaću što treba napraviti. Mora se Mora se Statističkom zavodu ponuditi što je to što hrvatsko društvo treba, kakvu analizu treba, kakva izvješća treba. Ne, rade se izvješća Zavoda za zapošljavanje kako oni misle i Statistički zavod kako oni misle da je najbolje i dobra su izvješća. Ali pitanje je što treba od toga kojem segmentu i kojem društvo. Mi smo tu da isto kažemo što treba ovom društvu i kako prilagoditi i aktivnosti i samo funkcioniranje Statističkog zavoda da bude još korisnije ovom društvu, a to je toliko informacijsko bogatstvo koje je zakopano, koje se ne koristi. Naša je zadaća to koristiti jer ne smijemo dopustiti donositi odluke, donositi mjere, rješenja bez sustavne analize. Ali ako je išta u Hrvatskoj prisutno onda je to prisutan izostanak sustava. Tako je izostao i sustavan pristup ovom problemu i ja se nadam da ubuduće ćemo otklanjati te probleme i da će Statistički zavod doista postati jedna moderna institucija, a bio bih najsretniji kad bi to bila neovisna institucija u RH koja će sa svojim informacijskim bogatstvom služiti svim sektorima hrvatskog društva kako od politike, od demografa, turističkog sektora, poljoprivrednog sektora i svih ekonomskih i poslovnih potreba. Zato i klub HDZ-a podržava prijedlog Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Statističkog zavoda ali ćemo nastojati i pripomoći da Statistički zavod dobije ono što mu treba da postane moderan Statistički zavod, moderna statistička institucija jer je ona nužna hrvatskom društvu, nužna je za hrvatski prosperitet i za hrvatsku budućnost. Hvala lijepa. **Batinić, Imamo prijavljeno nekoliko replika. Boro Grubišić, izvolite kolega. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Da, kolega Marić i ja sam bio iznenađen kada je neki dan bilo riječi o Strategiji statistike u RH za za 10 godina ili kako je već bilo, da je bio nazočan ovdje kao referent da kažem ministar Jovanović, ministar prosvjete i športa. Tako da sam bio iznenađen da je uopće dakle Državni zavod za statistiku zapravo da kažem upravo da kažem upravo da je nadležno Ministarstvo prosvjete i športa. Kao drugo, suglasan sam s vama da ojačamo Državni zavod za statistiku da postane javni servis, da postane dakle informacijsko odnosno da iz njega proizlazi informacijsko bogatstvo kako ste sami rekli i da dobivamo podatke za raščlambu iz kojih onda proizlaze i mjere i odluke i rješenja i ove Vlade i svih onih koji su zainteresirani za statističke podatke koje podastire Državni zavod za statistiku. Tako da sam evo zahvalan da ste se javili i repliku meni, ali i na vašem ovom izlaganju i da zapravo Državni zavod za statistiku trebao biti neovisna institucija koja bi onda osnažena kako svi želimo zapravo radila svoj posao na korist svima nama. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Odgovor, kolega Marić. evo sami ste kazali koliko je bilo neprirodno vidjeti ministra Jovanovića kad se govori o pregledu aktivnosti i planu aktivnosti Statističkog zavoda. Ne samo što se radi o dotičnom ministru. Trebali bismo nadići vremena kad se razmišlja koja institucija potpast pod koje ministarstvo samo radi utjecaja za imenovanje ravnatelja takvih institucija. A mislim da je to bilo vrlo često vodilja ne samo u ovom slučaju nego u mnogim drugim slučajevima. Postoji neprirodni položaj institucija u hrvatskom društvu i to je tipičan primjer Statističkog zavoda. Smisao postojanja Statističkog zavoda treba mijenjati. Jer to se radi o neizmjernom bogatstvu. I bez njega ne znam kako se može bilo kakva ozbiljnija odluka donijeti, bez analize. Zato treba Statistički zavod još više informatizirati, još više profesionalizirati i omogućiti školovanje da postane to vrhunsko stručno osposobljena institucija i neovisna institucija u svakom slučaju. Hvala lijepa. Hvala i vama. Imamo repliku Melite Mulić. Izvolite kolegice. statistiku treba biti ali on i jeste neovisno i nepristrano tijelo, ali ću podsjetiti i kolegu Marića i neke druge kolege da je ministar Jovanović ne samo ministar prosvjete i športa nego i ministar znanosti, a ovdje se radi o čitavom nizu statističkih podataka. Dakle, ne samo makroekonomskih već općih, socijalnih, društvenih, migracijskih dakle koji su nam potrebni za kreiranje različitih politika. Jednako tako podsjetiti podsjetiti ću da zapravo Državni zavod za statistiku nije jedini nositelj statističkih aktivnosti već su tu i brojne druge institucije kao što su i HNB, Zavod za mirovinsko osiguranje, Zavodu za zapošljavanje, Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Dakle, moglo bi se i tako protezati njegova subordiniranost mnogim različitim ministarstvima i mislim da je zapravo Ministarstvo znanosti sasvim prikladno ministarstvo. Jednako tako podsjetit ću da Državni zavod za statistiku kako je predviđeno strategijom, a vi nažalost niste tada još bili tu pa niste mogli sudjelovati u raspravi, preuzima dio obrade podataka od Ministarstva financija i tim više mislim da je logično da bude Hvala i vama. Imamo odgovor, kolega Marić. Izvolite. mjesta statističkih podataka. Pa i to ukazuje na nesustavan pristup. Čemu iste podatke u 10 različitih biltena čitati u Hrvatskoj? To znači da nitko se još nije ozbiljno pozabavio, zašto će bilten HNB-a, Ministarstva financija, Statističkog zavoda i Zavoda za zapošljavanje sadržavati iste? Što vi nemate strpljenja saslušati? Tako mladi, a gubite živce. Mislim nema razloga. A drugo, pitanje nadležnosti je ako treba biti netko nadležan tko najviše koristi podatke te koje ima određena institucija? Najmanje koristi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, a najviše koristi i najviše bi trebalo koristiti i Ministarstvo financija i neka druga ministarstva. Ali do sada je najmanje koristilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, ali ne može se sad umanjiti uloga statističkog zavoda zato što neke te iste podatke objavljuju i neki drugi. To samo znači da država trošak ima na različitim mjestima bespotrebno, da bi mogla racionalizirati. Jer podatke o gospodarskom rastu, podatke o nezaposlenosti, podatke o obrazovanju, zašto imati na deset mjesta i zašto raditi to sa deset stručnih službi. i ne znam zašto ne možete to prihvatiti pa tako vrlo nervozno reagirate. Stvarno mi nije jasno. priča o statistici i samom ugledu treba možda svesti na jedno mjesto. A dokaz tome je i nedavni forum kojeg su održali hrvatski izvoznici gdje gospodin Bago ja mislim, Darinko Bago, predsjednik uprave Končara kaže mi izvoznici u rukama držimo podatke Ureda za statistiku i oni su točni. Ali držimo i podatke FINA-e koji su također točni, ali se razlikuju jedni od drugih. To je činjenica kojoj svjedočimo i naravno da u tom slučaju ni mi u cijeloj državi ni građani ne znaju koji su zaista podaci vjerodostojni. Svjedočimo mi i ovdje u ovom domu da se ti podaci tumače od slučaja do slučaja. Imali smo nedavno Zakon o brdsko-planinskim područjima gdje jedan grad traži da temeljem statistike i popisa stanovništva prijeđe u brdsko-planinsko područje. Vlada kaže i sama omalovaži popis iz 2011. i kaže taj popis je napravljen, taj popis je i točan, ali je metodologija bila drugačija i pitanje je da li s obzirom na tu metodologiju taj grad ispunjava kriterije da bi postao recimo dio brdsko-planinskog područja. To su činjenice, znači da se podaci s vremena na vrijeme koriste onako kako politici paše. Međutim, brojke su egzaktne i one govore točno koliko nas ima. Evo kolega Grubišić je spomenuo Kinu, oni imaju milijardu i 340 milijuna stanovnika, popisali su to u 6 mjeseci, u 6 mjeseci su i objavili sve statistike. Kod njih je popis koštao koliko sam negdje pročitao 540 milijuna kuna, kod nas 175 za 4 milijuna stanovnika. I oni su to sve uredno riješili i naravno da idu sasvim drugačijim smjerom. Mi još uvijek ne znamo ništa od onih važnih podataka što je popis rekao i kažu nam da će to bit 2014., možda 2015. obrađeno. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor, kolega Marić, izvolite. Kolega Borić, dobro su izvoznici primijetili, pa upravo je to na tragu onoga što sam i govorio da je potrebno napraviti sustav, da je i potrebno standardizirati statističke podatke, prikupljanje statističkih podataka. Istina je da iz različitih statističkih izvješća različitih institucija možete vidjeti različite podatke. Tako primjerice čak ni rast BDP-a nije vam u 2009. godini naveden isti u u svim statističkim izvješćima. Broj zaposlenih nikako da odgovara u svim izvješćima. Dug države se ne vodi u izvješćima sve isti. To su nestandardizirano prikupljanje i zato naglašavam potrebu, a kolika je onda mogućnost pogreške u odlučivanju ako se odlučuje na temelju nestandardiziranih podataka. Istina je da statistika nekada poslužuje nekome za hvalospjeve, a nekome za kritiku, ali statistika je nemilosrdna, treba je uvažavati bez obzira išla ona u politički prilog ili bila politički hendikep jer statistika pokazuje što se dogodilo u prošlom razdoblju, na koji način se dogodilo u prošlom razdoblju i što tjera društvo što treba činiti da se dobiju poželjne statističke veličine. Što je poželjno za hrvatsko stanovništvo, jel to i dalje smanjenje? Tko reagira na to što je u Hrvatskoj po statističkim podacima 200 000 recimo ljudi manje danas nego '90. godine? Što reagira ako se kaže da je gospodarski pad 2% u prošloj godini i da će u ovoj godini iako je planirano 0,5% rasta bit opet gospodarski pad, da se javi opet netko tko kaže je, nije se ostvarilo ono što smo mislili. Zato što se misli, a ne analizira. Jer ako se samo misli da se sve zna onda Hvala. Uvaženi kolega, slažem se s vama, s vašom konstatacijom da nam treba sustavna analiza, ali s tim da nemamo niti sustava niti imamo analize. Upravo i ova rasprava je pokazala da imamo i različite pristupe o ovome što raspravljamo različito tumačimo zato što mnoge stvari nisu jasne. Pitanje nadležnosti je meni najmanje važno u ovom trenutku, je li to Ministarstvo obrazovanja, je li to Ministarstvo kulture. Bio bih puno zadovoljniji da Državni zavod za statistiku ima sve one podatke koji trebaju svim privrednicima, svim građanima Republike Hrvatske, svim srednjoškolcima, svim studentima, svim znanstvenicima, da je sve to skupljeno na jednom mjestu. Sasvim sigurno da podatke HNB-a neće prikupljati netko treći i neće prikupljati Državni zavod za statistiku, djelomično može, već će HNB slati u Državni ured za statistiku. Kada bi to bilo nezavisno tijelo tada sasvim sigurno ne bi o tome govorio gospodin Jovanović nego bi govorio upravitelj tog nezavisnog tijela. Znači ne radi se o nezavisnom tijelu. Na nama je da pokušamo predložiti kako da Državni zavod za statistiku stvarno bude mjesto na kojem imate sve podatke koji su potrebni o državi, o aktivnostima, o prošlosti na jednom mjestu i kako da se na najlakši način tipkom, jednom tipkom na računalu građani Republike Hrvatske s time služe. Hvala. Imamo odgovor, kolega Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Pa naravno da Hrvatskoj nedostaju sustavi. Kako nešto zvati sustav ako ne funkcionira? Jer sustav po svojoj prirodi je nešto što funkcionira savršeno. I sad primjerice i mi imamo mirovinski sustav, a ne funkcionira. Imamo 15 milijardi kuna godišnje manjka u mirovinskom sustavu. Pa nije sustav. Što se čini da se dobije taj sustav? Što se tiče podataka rekli ste Narodna banka objavljuje podatke koje objavljuje Statistički zavod. Hrvatska narodna banka treba objavljivati podatke koje ona prikuplja, a onda to objedinjivati u Statističkom zavodu. Ali na žalost sve institucije se bave tuđim podacima, većinom. Tako Hrvatska narodna banka objavljuje podatke Ministarstva financija i Statističkog zavoda, a najmanje objavljuje ono što nas interesira što oni rade kakva je struktura međunarodnih pričuva, koliko je prinos na međunarodnim pričuvama, kakva je struktura banaka. Ali vi da sada tražite koliko štediša je diglo kredit u švicarskim francima sa klauzulom švicarskih franaka nitko to ne može znati, zato što nema evidencije i statistike o tom. Zato što oni sami odlučuju što treba ovom društvu. Ne, netko treba reći što od državnih institucija treba društvu i naložiti što treba i kakve treba podatke prikupljati i gdje te podatke objedinjavati. A slažem se da je manje važno tko je nadležan, pa baš zato što je malo važno tko je nadređen. Zato i mislim da bi trebali biti jedna neovisna institucija i gdje ravnatelja imenuje recimo ovaj Parlament. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. Ovime zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.